Hvala vam lijepo. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. **Petrov, Božo (MOST)** Sljedeći je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, čitanje, P.Z. br. 84 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li netko ispred odbora? Ukoliko nema, molila bih ministra Lovru Kuščevića da nekoliko uvodnih riječi kaže o ovom zakonu. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici, gospođo državna tajnice! Evo gospodo i gospođe zastupnici pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, donošenjem ovog zakona ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva i to do 30. lipnja 2018. godine. Osim toga mijenja se i način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva. Ja bih se usudio kazati još boljeg učinka. Naime, po toj novoj preraspodjeli kako je evo i kolega zastupnik Tulio sada naglasio, 30% umjesto dosadašnjih 20 sredstava naknade prihod će biti jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju. Također se povećava i prihod sa 20 na 30 ukoliko to rješenje donosi agencija umjesto upravnog tijela. 30% sredstava naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a 40 umjesto nekadašnjih 50% sredstava naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske. Dakle, s ovim se taj prihod povećan na 50% i mislimo da će jedinice lokalne i regionalne samouprave ta sredstva uložiti u bolje ekipiranje, u bolju opremu, a što će doprinijeti bržem rješavanju svih predmeta. Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu. Također poboljšava se učinkovitost provedbe zakona dodatnim pojašnjenjima i uklanjanjem dvojbi u svezi s dostavom poziva, rješenja i drugih akata putem oglasne ploče, arhiviranjem spisa predmeta, pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene, evidentiranjem ozakonjenih zgrada u katastru te niz drugih nomotehničkih, kvalitativnih i kvantitativnih izmjena ovoga zakona koji će evo ja sam uvjeren doprinijeti bržoj provedbi legalizacije. Možda evo jedan kuriozitet, na današnji dan evo da imate izvješće o stanju legalizacije dakle, do danas je zaprimljeno 826 tisuća 948 zahtjeva od kojih je 532 93 pravomoćno riješeno. To znači 64,34%. Od toga su županije i gradovi riješiti 384 odnosno 66,65%, a AZONIS je riješio dakle Agencija za ozakonjenje je riješila 71 tisuću 709 ili 52%. Postotak pravomoćnih rješenja u uredima kreće se od 37,53%, pa do čak 99,76%. Osim što ćemo omogućavanjem produženja roka omogućiti onima koji su iz objektivnih ili subjektivnih razloga propustili podnijeti zahtjev isto tako ćemo omogućiti i našim dakle i našim sugrađanima da taj zahtjev podnesu ponovno ako im je bio negativno riješen. Međutim, moramo naglasiti sada da se ne radi o novoj legalizaciji. Vrlo je važno da naša javnost, vi saborske zastupnice i zastupnici to razumijemo. Uvijek ostaje referentni snimak 2011. Ono što je vidljivo na tom snimku to će se moći legalizirati sa podnošenjem ovoga zahtjeva. Ako postoji bespravna gradnja koja je nastala nakon tog datuma ona se neće ona se neće moći legalizirati bez obzira na evo produženje ovog roka. Hvala vam lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo gospodine ministre. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa. Pa ja sam gospodine ministre samo htio malo ovdje proširiti ovu temu i pitati da li se u bilo kojem obliku i dijelu razmišlja što sa objektima u seoskim sredinama obzirom da Hrvatsku definitivno ne možemo gledati na isti način. Znači, nije isto imati objekt negdje na obali na moru ili negdje u kontinentalnom dijelu Hrvatske u seoskoj sredini gdje definitivno ne da nema interesa da ljudi to legaliziraju, nego jednostavno ne postoji ni mogućnost ni išta drugo. Znači, ostali su starci živjeti ili više nikoga tamo nema, da li da ljude to ruše ili što da rade s tim? Dakle ti gospodarski objekti koji su tamo prazni definitivno više nemaju nikakvog smisla i svrhe i ljudi stvarno nemaju nikakvog razloga ići u legalizaciju tog istog. Da li se o tome nešto malo razmišljalo? Da li se radila kakva analiza u tom dijelu? I da probamo još tu pronaći neko rješenje da se na na još neki laganiji način u tim ruralnim prostorima legaliziraju gospodarski znači objekti koji više nisu u funkciji da stvarno ljudi nemaju problema da ne moraju maltene raditi još to da ćemo mi sutra morati ići rušiti im to i ne znam što raditi, kažnjavati ih. Ovaj dio oko povećanja sredstava prema lokalnoj samoupravi u redu naravno, pogotovo zato što lokalne samouprave posebno u onim sredinama se odriču svog dijela samo da bi ljudima bilo jeftinije tako da je to dobro. Ali neće to riješiti još jedan velik dio problema problema znači u ruralnim prostorima. Možda vidjeti još, prvo je čitanje da se nađe neko rješenje još nekog laganijeg legaliziranja toga. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala gospodine zastupniče. Nemamo odgovora. Sljedeći klub je prijavljen je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku. Zastupnik Ivan Lovrinović. Ne vidim ga u dvorani. Dakle, gubi pravo na raspravu. Sljedeći je onda u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. S ovim zakonom mi vraćamo se na opet jedan početak da se tada kada je donesen zapravo razmišljalo o tome koji su svi mogući scenariji, što će se dogoditi kada isteknu rokovi koje smo zadali. Jasno je bio da po ovim uvjetima kako je osmišljen model da veliki broj ljudi neće se odazvati, ovih 820 tisuća prijavljenih zahtjeva nije sve, da će ostati brojni objekti koji će biti nelegalni. I nakon ovog produženja ministre intencija je dobra, produljit će se rok, omogućiti još nekima, međutim činjenica je doći ćemo opet na istu stvar a to je koja će biti odluka evo prvenstveno vas u ministarstvu, Vlade, ovoga Doma, što s objektima koji su ostali, što ćemo s njima raditi. Da li će se te ljude sankcionirati, da li će im se ne znam nametnuti neki režim koji bi država u ime njih obavila pa to? Mislim, to su pitanja koja stvarno ostaju jedna od najvećih problema ovoga zahtjeva i meni je žao što i tada kad se krenulo zapravo nije se išlo na jedno univerzalno pravilo da praktično tko je prijavio je stekao određeni oblik legalizacije a kada treba obaviti bilo koji predmetni posao s tom nekretninom bilo to nadogradnja, prodaja ili bilo koji drugi oblik da bi tada trebalo napraviti dokumentaciju, mislim da bismo izbjegli brojne probleme koji su nastali u provedbi. evo kao i kolega Hrg koji je spomenuo što ćemo u sredinama u kojima jedan objekt koji je i legalan vrijedi par tisuća eura, a oni nelegalni po tome onda vrijede ništa. Što s njima riješiti, kako će vlasnici koji su ostavljali objekte, što ćemo mi kao država, da li će sve završiti jednog dana kao neka ošasna imovina koja će doći u vlasništvo lokalnih samouprava? Što će lokalne samouprave s objektima koji su nelegalni, za koje ne mogu predati zahtjev a silom zakona postanu njihovi? Mislim da otvaraju se brojna pitanja a najveće je bilo pitanje zapravo cijene cijeloga postupka jer prosječno je to negdje oko 10 tisuća kuna, bude i više. Predano je mnogo zahtjeva, većina od toga bez dokumentacije. Ljudi su u manjem broju, negdje evo podatak oko dvjestotinjak i nešto tisuća je oni koji su kompletirali dokumentaciju, ovi ostali su vremena netko kompletirao nije, netko je dobio zahtjev u roku mjesec dana da se to dopuni, nije dopunio, njegov predmet je faktično nezavršen. Znači, nije kompletirao, on je odbijen ali opet to nije rješenje. Sad ćemo imati one koji su nelegalni, imaju oni koji su ušli u neki postupak legalizacije pa su proglašeni i dalje nelegalnima i na kraju će biti onaj manji dio koji su iz svega toga izašli kao legalizirani. Naravno da i oni koji su prošli stvarnu proceduru ishođenja građevinske dozvole oni će biti nezadovoljni, ok sad netko tko nije uložio ništa za desetak, dvadesetak tisuća kuna to legalizira. jedno jako teško pitanje na koje nismo dali pravi odgovor a koje vidimo da je ne samo problematika kod nas nego i u drugim zemljama i slične probleme ponavljaju i oni koji su, mi smo ponovili i oni što su bili prije nas, ovi koji idu iza nas tako da je to, mislim da će vrlo brzo postati jedna tema gdje će se morati neko univerzalno rješenje tražiti na razini Europske unije. Ono što je s tim poslom napravljeno a sigurno se nije željelo još jedan posao našim bankama gdje je za te novce koje je trebalo osigurati osigurali su i oni povoljne da kažemo tako oni kažu povoljne kreditne linije da se ljudi uključe u to, znači ostala je i neka obaveza. Vidimo, dogodili su se i problemi, neke tvrtke kao što je MG Gradnja kod mene u županiji koja je brojne ljude prevarila, uzela novce, znači ne samo da niste uspjeli legalizirati nego u dobroj namjeri ste išli, netko vas je prevario i sad na kraju vi ostajete nelegalni, ostajete bez novca a pravosuđe još uvijek nije uspjelo riješiti ni taj slučaj niti sankcionirati odgovorne osobe. Veliki problem naravno seoskih sredina je upravo dvorišta sa tim ja bih rekao pomoćnim a ne samo gospodarskim zgradama, da su gospodarske imaju neku funkciju nego brojne pomoćne zgrade koje su u drugim uvjetima poslovanja prvenstveno poljoprivrednog imale svoju funkciju trenutno to nekretnine koje imaju veliki volumen, koje zauzimaju prostor koje nisu iskorištene a kod same legalizacije koštaju. A ne samo to nego treba se vratiti da je u vrijeme objekata nisu to objekti samo iz novije povijesti, to su objekti koji su nastajali u vrijeme i bivše Jugoslavije izgrađeno spojeni na cestovnu mrežu, vodovode, telefone, praktično sve ono što čini legalni objekt oni su dobili, jedino nisu građani bili sa građevinskom dozvolom pa sam slušao da li je istina ili šala kad je jedan čovjek sa prostora bivše Jugoslavije doselio se u Švedsku, izgradio kuću pa tek su onda shvatili da je on to zapravo izgradio bez dozvola. Znači, nitko nije posumnjao da se uopće može nešto nešto tako dogoditi, ali znači to je kod malo i u mentalitetu i mi pokušavamo primijeniti jedan birokratski sustav, promijeniti mentalitet i to je sukob svjetova koji jako teško je riješiti. Susrećemo se i sa problemom da od tih 7 milijardi je nekih vrijednost ukupnog tog posla, provedba sve te dokumentacije, obećano je isto tako lokalnim, regionalnim samouprava da će od toga imati prihode, zaposlili su se neki novi ljudi da rade na tome, sad se vidi da to ne ide tim tempom, da to nisu sredstva ne dolaze u onome obujmu u kojem se očekivalo, imamo pritužbe i župana iako ja bih rekao nisu baš tako ni opravdane jer svjesni smo činjenice da brojni su zaposleni koji su u županijama, koje bi se moglo preraspodijeliti. Znači, stvorilo se jedno okruženje u kojem od dobre namjere, od stvarne potrebe, od želje da se uredi dobili smo jedno dodatno da kažemo zakomplicirano rješenje. Ovo dobijemo na vremenu ali bojim se da nećemo više dobiti na kvaliteti. Tako da što se tiče našeg kluba mi ćemo podržati naravno i još jednom izraziti našu namjeru da želimo pomoći da taj proces ne samo da bude omogućen produljenjem roka nego da se stvarno traže izlazi kako omogućiti da svi objekti dobiju određeni oblik legalnosti a da obaveza koja ostaje ona će doći prije ili kasnije ali ne možemo sve to proglasiti nelegalnim jer onda bismo doveli u situaciju da što, jednog dana će netko to morati proglasiti da je rušenje. Tko će to srušiti, ja sam govorio u prethodnom izlaganju ako je rušenje jednog objekta 50 tisuća kuna, tko će to platiti? Onda dolazimo u novu problematiku, tako da ministre sigurno je vrlo teško i nezahvalno o ovoj temi tražiti sada rješenje. Ovo je još jedna mogućnost da se možda razbistri situacija do jednoga krajnjeg rješenja. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Prva za repliku se javila zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepo potpredsjednice. Evo gospodine Paneniću vi ste spomenuli, zapravo postavili pitanje čemu i smisao legalizacije. je uvijek bolje činiti nego ne činiti. Zapravo možemo se pitati zbog čega je došlo uopće do toga da je toliko objekata nelegalnih. To je pitanje onda svih onih generacija i onog vremena kada su ti objekti nastajali. Na žalost evo na području samo moje županije to prijavljeno je 55 tisuća predmeta. Grad Zadar ima preko 13 tisuća i 200 predmeta. Od toga je evo već riješeno nekih 7 i 700 samo Grad Zadar. Dakle, oko 60%. I zapravo postavljam pitanje kako je bilo uopće moguće da takvi objekti i ti silni objekti jer to su atraktivna područja Hrvatske su mogla nastati, a da se nije niti jedna inspekcija tada, niti građevinska angažirala da ipak kontrolira i da sustav kontrolira zapravo nastajanje tih objekata. I evo, sada u ovim uvjetima zapravo se popravlja ta cijela situacija, pa se temeljem tih legalizacije popravljaju i podaci o komunalnoj naknadi kod jedinica lokalne samouprave i slično. Ali kažem, uvijek možemo reći da li su i oni koji su legalno gradili sada na jedan način, a to ste sigurno spominjali i oni su na određeni način kažnjeni jer su plaćali zapravo sve one naknade i cijene koje građevinskih dozvola za razliku od onih koji nisu platili ništa, a očekuju zapravo komunalnu uređenost, komunalnu opremljenost i sve ono što traži zapravo jedan uređeni sustav. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. Kolegica ja bih rekao ono nije traženje bilo kod mene smisla. Ono smisao ima. Ja sam više pozvao na tu metodu da li smo možda trebali krenuti sa jednim puno nižim oblikom da zapravo svi se prijave. Da su to izvršili, a da obaveza im dođe u nekom odgođenom vremenu kada imaju određenu potrebu. A konkretno za ovo vrijeme ja vam mogu primjer 80-tih godina izgrađena je zgrada u Pakoštanima, ja sam bio tada evo da bi kupio stan u toj zgradi dođem, stoji naljepnica od inspekcije da je objekt zapečaćen. Odlazim kod inspektora tamo da vidim o čemu se radi. Kaže: „Taj objekt je za rušenje.“ Znate što je bilo s tim objektom? Ne, nije srušen već tada nije srušen to je bilo početak 90-tih nego je to pretvoreno i dalje skinuta je ta blomba i ljudi su to uredili, nastavili živjeti tamo. Prema tome, problem je upravo bio da i kada se znalo da se krši zakon da uvijek je netko išao da to preskoči, da to riješi na način da se izbjegne ta obaveza. I tada nije riješeno. Ali kažem mi smo to nasljeđivali. Sada bismo to riješili, ali opterećuje nas to. Opterećuje jer ljudi su shvatili da je to pravilo ponašanja i po tome su postupali i sada ih trebamo svi optužiti. Optužujemo sustave. Ali kažem, ljudi bi trebali ipak naći neku mogućnost kako da to i plate, da izjednačimo one koji su stvarno dali sve obaveze, ispunili sve svoje obaveze sa ovima koji će tek u budućem vremenu. Ali to je možda pitanje vremena, a ne momenta jer sada vidimo da je i geodete i arhitekte da su opterećeni s time, da im to nisu atraktivni poslovi, da je jako puno posla za njima malo relativno malo novca, da se pojavljuju tzv. tvrtke koje to rješavaju, pa prevare ljude. Znači, brojni su problemi izašli iz modela koji je trebao biti rješenje. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika, zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Panenić rekli ste u jednom dijelu da ćemo možda jedinice lokalne samouprave biti te koje će morati preuzimati neke od tih objekata koji će ostati nelegalizirani i zapušteni. U drugom dijelu da se prikazuje znači jedna situacija kao rezultat ovoga zakona, ne mislim ovih izmjena, nego ukupno Zakona o legalizaciji da jedinice lokalne samouprave imaju koristi od toga. Točno je neke jedinice lokalne samouprave apsolutno imaju koristi. I ponovno ponavljam da trebamo Hrvatsku gledati različito. Kakvu korist recimo imaju moji Križevci? Mi imamo 40 društvenih i vatrogasnih domova na području Grada Križevaca i gravitirajućih sela. Ni jedan nije bio legaliziran. Svi su građeni dobrovoljnim radom. Do sada smo legalizirali 23 i platili smo preko 600 tisuća kuna iz proračuna Grada Križevaca troškove legalizacije. Znači negdje oko 20 i nešto tisuća kuna u prosjeku je legalizacija jednog takvog doma. Evo, to je korist za lokalnu samoupravu. A onda dolazimo do jedne situacije gdje ste spominjali i priključenost na na struju, vodu, ne znam, struju, telefon, plin. A imate situaciju da ovaj zakon u principu se koristi kao instrument pritiska ustvari za priključak na vodu gdje ne možemo priključiti građevinu na vodu koja ima sve priključke ako nije legalizirana. Ima struju, ima plin, ima telefon, e voda ne može jer građevina nije legalizirana. S druge strane bi morali ljudima omogućiti vodu. Znači, masa nelogičnih stvari, stvarno ponavljam ono što sam rekao ministru, mora se gledati različito, ne identično. Mora se vidjeti što s tim ruralnim sredinama. **Panenić, Tomislav (MOST)** Pa postavlja se i pitanje kako će se postaviti lokalna samouprava kada bude trebala naplatiti porez na nekretninu. Koji je nama legitimitet naplatiti porez na nelegalnu nekretninu? To je ako bi u stvarnosti gledali to je nešto što ne postoji, znači mi to službeno ne smijemo prepoznati. Ako mi na to stavimo porezno opterećenje mi smo to legalizirali. Znači, doslovno je da mi sami pravno ćemo priznati postojanje nečega, to je već akt legalnosti ako govorimo o tome. I to će dovesti nas u brojne probleme. Koji je to dokument kojim ćemo mi odrediti površinu određenog objekta kada dobijemo dokumentaciju za legalizaciju u njoj je točno navedeno po elaboratu, po tome obračunava a ono ostalo je sve odokativno, neka povjerenstva pošaljemo pa oni to malo izmjere pa netko kaže aj mi nemoj malo ovu zgradu, pusti to, to je ionako vidiš u lošem stanju i opet će biti pritužbe. Nekome ćemo, ja ću reći, odrapiti po onome kako je ono išao da bude legalan a netko će opet reći ajde ono dvadeset, trideset, pedeset kvadrata manje pa evo dogovorimo se ljudi smo, teška je situacija. Imat ćemo stvaran jedan problem iz toga a sve s namjerom da stvorimo bolji svijet. Hvala vam lijepa. Slijedeća replika zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora! Gospodine Panenić, vi ste u svom izlaganju nešto rekli što me zaintrigiralo da vas onda priupitam i da možda ta svoja saznanja sa svima nama podijelite. Rekli ste da je legalizacija jedan posao o kojem će se sigurno morati u budućnosti možda riješiti i očitovati Europska unija, u svom izlaganju ste se referirali na to i da su legalizacije imale i neke druge zemlje. Kad se radi o Zakonu o legalizaciji koji je sada u drugoj izmjeni onda smo uzeli iskustva svih zemalja koja su bila i bez obzira na ove urbane legende koje ste vi spomenuli pa ste spomenuli Švedsku ja sam to čula sa Švicarskom, bespravna gradnja ljudi su svuda ljudi, tako da i u skandinavskim zemljama postoji bespravna gradnja vjerovali ili ne ali puno manjeg obima nego što je to u Hrvatskoj. Tamo se nitko ne usudi napraviti cijelu kuću ali se usudi zatvoriti verandu, napraviti garažu. Glavnina bespravne izgradnje koja je u zemljama Europske unije su zemlje mediterana. Zemlje mediterana su se prema svojoj bespravnoj gradnji na različite načine odnosile pa tako Italija recimo ima svakih desetak godina izvuče van vojsku i policiju, sve bespravno sruši i za deset godina ima tu istu priču. Grčka je odlučila ne legalizirati ništa, Srbija je radila nešto po uzoru na nas i tako. Pa me zanima kad ste spomenuli Europsku uniju možda vi imate neka saznanja koja bi bilo dobro podijeliti s nama a vjerujem da bi i ministru i državnoj tajnici pomoglo ta saznanja koja imate jer ono što ja imam za apsolutno razlikuje zemlje skandinavije, zemlje mediterana nekoliko uvjeta. Slovenci su isto radili legalizaciju ali apsolutno drugačije, Srbi su probali napraviti legalizaciju, Republika Srpska je prepisala naš zakon samo ga je stavila na čirilici pa onda imaju malo neprilike jer nemaju more i tako. Hvala. **Panenić, Tomislav (MOST)** Ja neću o samoj Europskoj uniji kao takvoj ali to će sigurno biti tema koja će se morati raspraviti. Imamo evo u Zagrebu tu u Trnju je li tako po generalnom urbanističkom planu gdje je predviđena zapravo trasa ceste, zgrade koje su više desetaka godina stare one se ne mogu legalizirati. Doći će onda u situaciju da će netko reći ok ja sam tada to napravio i nakon svih tih silnih godina vi meni sad kažete to više ne može biti nikako legalno, ja ću vas tužiti. to postaje već nešto, netko se žali na institucijama koje su ja bih rekao u okvirima Europske unije priznate i gdje mi trebamo braniti našu poziciju što smo, da li je bilo kokoš kokoš ili jaje prije, da li je netko predvidio prvo da će biti ta cesta ili je netko rekao gradite tamo. Ako nitko nije spriječio gradnju tko je kriv u svemu tome. Pratio sam upravo evo u Srbiji vidim da i oni imaju silne probleme oko toga, vjerojatno u Republici Srpskoj će se prenijeti određena problematika koja se ima ima i ovo što ste govorili, izgleda što je južnije da je teže rješavati. Ne kažem da mi moramo biti presveti i da možemo idealno ali nekako smatram da smo mogli to jednostavnije za ljude odraditi dođu u potrebu da nešto rade onda bi jednostavno bili prisiljeni to odraditi pa makar to bio priključak i vode. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Još jedna replika, zastupnik Željko Lenart. Poštovana potpredsjednice! Kolega Panenić, vi ste ovdje postavili stvarno puni niz pitanja koje bi trebalo dati odgovore a odgovori se ne daju. Ja smatram da svaki građanin Republike Hrvatske bi želio imati legalnu građevinu, samo je jedno pitanje da li si on to može priuštiti. Velika većina građana je danas bez novaca, bez posla, da li su blokirani, da li i te koji imaju neku kuću, neku imovinu da li i njih treba ovršiti pa im i to uzeti pa da onda nemaju što legalizirati pa na taj način riješiti problem, mislim da je to možda jedno pitanje koje si možemo postaviti. Postoji niz građana koji su krenuli u legalizaciju, platili sva davanja, dobili neke dozvole, riješili dokumentaciju, podmirili sve šta treba i onda na kraju zapnu na jednoj državnoj ustanovi, tvrtki ili vodnom dobru koje na kraju krajeva kaže e ne možete legalizirati. Što s tim građanima? Njih smo opljačkali a neće imati opet legalnu građevinu. Mi smo živjeli u jednom sustavu netko više netko manje 45 godina gdje su se ljudi kučili kako su znali. Oni koji su imali sreću dobili su državni stan pa nemaju s tim problema, a oni koji su živjeli u ruralnim područjima i patili se i imali male radničke plaće kučili su se kako su znali i danas su došli u poziciju da moraju nešto legalizirati a nisu se dovoljno uspjeli financijski situirati da to mogu podnijeti. Smatram da je država prevelike namete stavila onim ljudima koji to stvarno ne mogu podnijeti i tu smo stali, i jedan veliki dio tih kuća će ostati nelegaliziran. Reći ću vam zadnje selo u Sisačko-moslavačkoj županiji je Borovac, prvo u Brodsko-posavskoj je Bodegrajd. U ta dva sela imate 200 kuća za prodati, uglavnom su one nelegalne. Što s njima? Ljudi su otišli. Što, hoćemo uzeti bagere i porušiti to? koja država ruši ono što je napravila? Mislim da je to stvarno nonsens. To su pitanja i još milijun kojih ima oko toga koje treba riješiti. Hvala. **Opačić, Milanka Lijepo ste me kolega asocirali gdje je većina kuća u nekom mjestu je nelegalna onda i to mjesto je nelegalno, to bi tako bilo ali sjećam se kad su bile poplave u Virovitičkoj županiji tada je odgovorna osoba iz Hrvatskih voda rekla da ali je nekad u prošlosti ne bi se dogodilo da te poplave naprave štetu jer su postojala jasna pravila koja su ljudi znali i gradilo se tamo gdje to nije se moglo dogoditi, kasnije malo urbanisti su zaboravili pa su počeli ušoravati kako se kaže kod nas , pa je onda bitno kako izgleda mjesto a ne koliko je pogodno za život. kad kažete što znači ući u vodno dobro, evo meni se dogodilo na primjer u mojoj zemlji da su proglasili vodnim dobrom i to su ocrtali, otcijepili česticu, malo potpišite suglasnost ovdje s obzirom da nisam vidio alternativnu od potpisivanja jer onda bi oni to proveli ionako. Mislim da je u ovom slučaju ako je neki objekt je takav i došao i ako u njemu obitelj živi a što će napraviti Hrvatske vode, a ništa, slegneš ramenima, to je takvo stanje, treba u budućnosti biti pametniji. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, cijenjeni ministre, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege! Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili onako kao što svi zovemo Zakon o legalizaciji. Legalizacija je jedan ozbiljan projekt i uopće taj projekt legalizacije nikoga na ovim prostorima nije ostavio ravnodušnim. Nije ostavio ravnodušnim one koji su legalno gradili i koji su pritom ishodili kompletnu projektnu dokumentaciju, plaćali sva davanja napravili u skladu sa tom svojom građevinskom dozvolom ili bez obzira kako se zvala na ovim našim prostorima tamo od 94. pa do danas se građevinska dozvola na različite načine zvala ali uvijek smo ju zvali i znali smo da je to građevinska dozvola. Jednako tako bespravni graditelji su su mislili da to treba možda podvući crtu, reći datum, s tim datumom je sve legalno. Ja moram priznati da ja osobno, ja sam arhitekt, ja sam školovana da se bavim projektiranjem, da se uopće razvojem i to mi je jednako bilo dosta strano, no međutim bili smo svjesni činjenice da u Hrvatskoj ima strašno puno bespravne gradnje. Jednako tako smo bili svjesni činjenice da osim bespravnih zgrada imate niz intervencija koje jednostavno nikako ljudi ne bi mogli legalizirati i nema tog postupka, to su vam zatvaranje lođa, nekakvih sitnih dogradnji, dakle niz stvari je bilo. Kad je zakon rađen onda je nekakav targit bio i mislilo se da će biti 100 tisuća zahtjeva. Rok je bio do 30. lipnja 2013. i ono što je iskustvo tada da je od ovih 826 948 zahtjeva otprilike 200 tisuća zahtjeva predano do lipnja a onda je 600 tisuća zahtjeva predano u lipnju. Zašto? Razlog je bio to što ljudi nisu vjerovali. Ljudi nisu vjerovali da se neće produžiti datum, ljudi nisu vjerovali da će se pristupiti ozbiljno procesu legalizacije i mislili su da je to još jedan od projekata koji je pa ćemo ga završiti. Ja moram reći da je ovo treći projekt legalizacije koji je na ovim našim područjima. Jednako tako kad malo uđete u cijeli taj proces legalizacije ja moram priznati da sam se dosta s time bavila, dosta sam pisala članaka i još uvijek pišem članke onda kaže postoji četiri razloga zašto ljudi bespravno grade. Jedan razlog je gospodarski, nema dovoljno sredstava i onda kad malo uđete u dubinu toga kuća isto košta kad ju gradite bez obzira da li imate dozvolu ili ne ali ne vrijedi isto pa bi se ja mogla referirati na jedan drugi vic koji kruži ovim našim prostorima ali neću. Jednako tako drugi je bio socijalni. ima nešto razloga pogotovo tamo negdje sedamdesetih, osamdesetih godina prošlog stoljeća procesi koji su bili u Hrvatskoj su bili procesi u kojima je u kontinentalnom dijelu dosta ljudi sa sela došlo u grad, u gradu su se krenuli baviti industrijom odnosno raditi u industriji i nisu imali mogućnost svi dobiti stanove, mislim da je ovdje netko to spomenuo pa su onda pojedine tvornice zaista ljudima poklanjale gradilišta, pa su čak i tu bile nekakve građevinske dozvole, ja sam imala to prilike vidjeti ali vrlo nedefinirane a drugi proces se odvijao uz morsku obalu gdje je otvaranjem 65. godine napravljena jadranska magistrala, 66. i 67. godine su se otvorile granice prema zemljama zapadne Europe i odjedanput je to postala atrakcija i trebao si napraviti nove apartmane i nove sobe od turističke sezone do turističke sezone. Treći razlog zašto kaže da ljudi bespravno grade je zato da nije bilo prostornih planova toga danas više nije tako, svi su prostorni planovi donošeni. Četvrti razlog je bilo sporo izdavanje dozvola. I to je nešto što ja razumijem, ako netko podnese zahtjev za građevinsku dozvolu a čeka godinu ili dvije razumijem opciju da je krenuo bespravno graditi. Rezultat te legalizacije je bilo 826 tisuća 948 zahtjeva, ministar je naveo brojku koja je nešto malo manja za nekih tridesetak rješenja nego što imam ja. Ja sam sad pogledala dok je ministar govorio. 314 zahtjeva je riješeno, to su pravomoćna rješenja, to su rješenja koja su gotova, koja su upisana i koja su upisana i na kartogramu se može vidjeti. Drugim riječima, ono što možemo sad utvrditi da je glavnina ovih zahtjeva riješena ili nešto od njih ljudi su predali zahtjev zlu ne trebalo pa ću predati zahtjev, pa ću kasnije utvrditi da li sam imao građevinsku dozvolu ili ne, nešto od njih će se morati odbiti jesu napravljeni iza 21. lipnja 2011. a nešto od njih je bilo duplirano tako da se slobodno može reći da je glavnina legalizacije riješena. I ja razumijem odluku koja je da se ponovo otvori novi datum iz jednostavnog razloga što oni koji nisu podnijeli zahtjev iz različitih stvari ili nisu vjerovali, ili nisu željeli, ili nisu mogli, ili nisu imali dovoljno saznanja danas čine slijedeću stvar. Svoj zahtjev urudžbiraju u već neko izdano rješenje. Ili je bilo onih koji su dali deset praznih košuljica pa prodaju svoj svoj urudžbeni broj, pa onda imate da u zahtjevu u Zadru se rješava Našice ili obrnuto. I razumijem tu odluku koja je da se produži rok i apsolutno je dobra. Meni se samo čini da taj rok od godine dana koji je za očekivati jer je zakon u prvom čitanju, dakle kada bude u drugom čitanju to će otprilike biti godinu dana mogućnost predavanja zahtjeva. Poznavajući nas sve opet će u zadnjih mjesec, dva doći glavnina zahtjeva jer će ljudi čekati, pa će onda filozofirati jel' treba ili ne treba ili će se nešto predomisliti ili se neće predomisliti. O tome koliko je legalizacija dobra, loša govori podatak da je ipak glavnina predmeta riješeno, govori podatak da ljudi mirno spavaju i govori nešto, a što je najvažnije kada mene pitaju i znaju me dosta često pitati što je smisao legalizacije. Pa smisao legalizacije je svijest ljudi. Mi svi znamo kada nam izlazi bankovna kartica, bankovnu karticu uredno produžimo i nema šanse da nemamo slučajno da ne možemo ići po bankomat, znamo to i za osobnu kartu. Ali o svojim nekretninama nismo vodili računa. Ne jedan slučaj je bio gdje su ljudi rekli imam građevinsku dozvolu i onda kada su je pogledali vidjeli su da apsolutno stanje na terenu i stanje u građevinskoj dozvoli nije isto. Dakle, ima tu niz slučajeva ako se želim našaliti, ja sam stvarno na terenu svašta čula. Meni je uvijek najslađe bila ta krivnja zidara. Zidari su vam strašno puno krivi za bespravnu gradnju jer kaže, ja sam dogovorio sa zidarom pa je ostalo malo cigle pa da se ta cigla ne baci, pa smo onda dogradili još jednu sobu. Bio je jedan slučaj koji je rekao: „Gledajte ja sam mislio da je sve po dozvoli i ja dođem vidjeti, a on napravio više. I što sad da radimo? Nećemo rušiti.“. Dakle, svega i svačega. No međutim, ovim zakonom se zaista to dalo pospremit. Budući da je zakon u dva čitanja, dakle ja nekako molim da se možda razmisli o tom roku jer sigurno će u zadnjih mjesec dana glavnina zahtjeva doći, to smo se već naučili nekoliko puta pa bez obzira koji koji rok bude taj zadnjih mjesec dana će biti ludilo. Moj dobar prijatelj mene zove i kaže: „Gle ja sam čuo da ćete produžiti zahtjev za legalizaciju.“ Ja kažem: „Nećemo.“ Veli on: „Ja sam čuo da hoćemo, pa ću ja pričekati.“ I zove me 30. 30. je bio dosta značajan dan jer se Hrvatska primala u Europsku uniju, bio je veliki događaj na Jelačić placu, a on mene zove i kaže: „Gle ja u Gradskom poglavarstvu sam u redu sa svojim zahtjevom, valjda ću do ponoći uspjeti predati.“ Ja velim: „Valjda hoćeš.“ Dakle uopće način na koji smo se odnosili. Dakle, to je prva stvar jer će jako puno onih koji su dobili negativna rješenja ponovno ponoviti. Možda se netko predomislio. Bit će problem sa ljudima koji su dobili rješenja za uklanjanje objekata. No međutim, mislim da je vrijeme i da se razmotre dvije stvari. Jednu stvar sam rekla i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za prostorno uređenje i mislim da smo to u međuvremenu uspjeli ući u trag. Zapošljavanje na određeno vrijeme. Dakle, niz ureda je zaposlilo na određeno vrijeme ljude koji su se već apsolutno spremni bili raditi. No međutim, kada uzmete zakon onda on kaže da na određeno vrijeme se može raditi samo maksimalno dvije godine i onda se svi uredi dovode u nepriliku gdje nakon 2 godine onda jedan dan otpuste, pa ponovno zapošljavaju. Mi smo tražili odnosno Udruga županija je tražila mišljenje od resornog ministarstva Ministarstva za upravu i tada je dobiveno mišljenje da se u ovom zakonu može reći da se vezano uz poslove legalizacije u uredima uredima u županijama i gradovima može definirati da se određeno vrijeme poslovi rade dok traje legalizacija. I mislim da smo u međuvremenu uspjeli ući u trag tog mišljenja, ja sam se sjećala kak izgleda, znala sam kak izgledaju rečenice, ali sam se uspjela i sjetiti da je taj odgovor išao Karlovačkoj županiji, pa smo uspjeli ući u trag. Zašto to govorim? Jer u javnoj raspravi kada je bio ovaj zakon onda je to bilo u prijedlogu zakona, a ono što je došlo k nama i što je sada to nema, pa se nadam da će se to vratiti jer će to naravno olakšati život na terenu i omogućiti da se legalizacija što brže riješi i nešto o čemu valja razmisliti. Ja sam očekivali da će netko u raspravi spomenuti, ali evo bez obzira na taj moj odnos prema legalizaciji taj neki dvojbeni odnos a legalizacija je jedan ozbiljan posao, ali iza toga morate se ukopati u rovove i voditi računa da se ponovno to ne desi je članak 6. Članak 6. kaže gdje se ne može legalizirat. I onda postoje neki uvjeti uz suglasnost da se može legalizirati. I ja ću navesti jedan primjer koji je meni dobar primjer toga dakle, ne može se legalizirati u koridorima infrastrukture. I vi sada imate recimo definiran, izgrađen koridor dalekovoda. Dalekovod je napravljen, kuća je napravljena, kuća se nalazi u koridoru, ali ne može se legalizirati. … /ne razumije se/ pamet da mi je pamet koju imam danas ja bih bila i tada spremna da kažem može se legalizirati i u koridoru dalekovodu ako se s tim složi nadležno tijelo koji je zadužen za to. Jednako tako u koridorima plinovod napravljen. Oni koji upravljaju plinovodom kaže kuća ne smeta. Kuća tamo može ostati eliminirajući element članka 6. Tako da mislim da smo o tome već govorili i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za prostorno uređenje i gradnju. Budući da zakon ide kroz dva pitanja možda je sada i da se može ponovno podnijeti zahtjev dakle nije riječ o novoj legalizaciji, nego ono što je već napravljeno da se možda razmisli i da se ti elementi koji su vezani uz koridore infrastrukture pogotovo tamo gdje je infrastruktura izgrađena. Dakle, ne planirana, nego izgrađena da se uz suglasnost tijela koji upravlja tom infrastrukturom omogući legalizacija. Mislim da bi to bilo apsolutno uputno. I postoji još jedna stvar koju ću za kraj reći. Na ovaj zakon je bilo 13 ustavnih tužbi. Sve su ustavne tužbe odbijene. Odbijene su iz razloga što on nije ulazio u imovinskopravne odnose, što je bio relativno jednostavan, samo je jedna tužba djelomično usvojena, a vezana je uz uredbu kada se primjenjuje. A kada već spominjemo uredbu, uredbi je ostalo nešto nedefinirano i to bih ja nekako nazvala moj grijeh. Dakle, legalizacija odnosno naknada za zadržavanje zgrade u prostoru se plaća prema I to vam sve odgovara do određenog volumena. Kad taj volumen postane veliki, to govorim o zgradama koje imaju 50, 60, 70 ili 100 stanova, onda ona geometrijski raste i ona u odnosu na jedan stan je puno prevelika. Mislim da je puno prevelika kad govorim to znači za jedan stan od 60 kvadrata naknada se plaća više nego za kuću koja je 100 metara kvadratnih i to nije dobro. Uredba je u tom dijelu apsolutno zrela da se promijeni, mislim da ju treba promijeniti. Mi nismo bili svjesni činjenice kad smo to radili da imate velike kuće koje nisu Primjera radi, u Zagrebu svi dolazite do Autobusnog kolodvora i ima tamo ona zgrada koja je ugao Držićeve i Vukovarske, radio ju je Tempo, Tempo je ishodio lokacijsku dozvolu, no međutim nije sa gradom Zagrebom riješio imovinsko-pravne odnose vezano uz građevinsku dozvolu i ta zgrada nikad nije dobila građevinsku dozvolu. Takvih zgrada u Zagrebu ima jedno četiri, pet i ima jedna u Splitu, dakle nema toga puno ali ima. Meni se čini da nekako bi bilo apsolutno u redu da se kroz izmjene uredbe to definira da je volumen do određenog volumena a iza toga da je naknada prema kvadraturi stana jer bi to omogućilo da se i te zgrade zadrže u prostoru. Te zgrade mogu u normalnom postupku dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu, no međutim imaju problem koji nikad ne mogu riješiti, one su rađene sukladno propisima koji su vrijedili u vrijeme kad su rađeni i ne mogu zadovoljiti današnje propise. A ovaj zakon kaže da se legaliziraju zgrade sukladno propisima koji su vrijedili u trenutku gradnje. Stoga samo završno, mi ćemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Nekako moj apel je prema resornom ministarstvu dakle da razmisli o tri stvari. Prva stvar je datum, druga stvar je članak 6. i treća stvar za koju mislim da ste već više-manje riješili a to je da se u zakonu propiše taj rad na određeno vrijeme i svakako malo provjerite uredbu i bilo bi dobro da se i uredba, govorim o Uredbi o naknadi, promijeni i da se omogući i tim zgradama legalizacija. Hvala lijepo. Hvala vama na vašem izlaganju. Imamo nekoliko replika. Prva replika zastupnik Ivan Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Gospođo Taritaš, slušao sam vaše izlaganje. Vi ste spominjali da je jedan od problema to što postoji ta bespravna gradnja. Cijeli zapravo mandat prošle Vlade govorilo se o tim „bespravnim graditeljima“ iako je jasno da cijeli sustav ne funkcionira jer da funkcionira ne bi bilo 800 tisuća takvih objekata. Po meni se radi o jednoj mjeri koja je u službi novog svjetskog poretka zato jer nakon što se te sve zgrade legaliziraju dolazi nam porez na nekretnine, sad ste lijepo sve te nekretnine evidentirali, ljudi su sami sebe prijavili i sad će osim cijene same legalizacije koja je po meni čista prodaja magle jer će stotine milijuna kuna ljudi potrošiti na papirologiju umjesto da su nešto konkretno s time napravili vi ste ih zapravo gurnuli u tu štakorovu utrku sa vremenom i da bacaju novac na besmislicu. Ali onaj glavni problem o kojem vi gospođo Mrak-Taritaš ne govorite to su zapravo slobodni zidari, znači ne ovi bespravni zidar koji ciglu viška koriste na način da malo prošire kuću nego kažem slobodni zidari ljudi poput Marijana Hanžekovića koji sustavno znači ta masonerija uništava našu zemlju i nažalost ti ljudi nikad neće doći na dnevni red Hrvatskoga sabora niti će se naše društvo ikada obračunati sa tim interesnim lobijem koji je protivan interesima 99% građana, ali zato se kažem ljudima maltretira ih se s tim dozvolama a da bi uopće dobili dozvolu da legalno naprave kuću moraju maltene skuplje dobiti dozvolu nego izgraditi kuću. Toliko je taj proces skup, dugotrajan i zapravo zbog toga ljudi rade bespravno. Hvala. **Opačić, Hvala lijepa. Kolega Pernar, ja sam očekivala vašu repliku ali sam očekivala malo drugačiji kontekst obzirom na posao kojim se bavi vaš otac jer vi imate vjerojatno u razgovoru s njim ste mogli dobiti dosta informacija o tome što znači bespravna izgradnja, kako se bespravna izgradnja sprječava, što treba činiti da do bespravne izgradnje ne dođe pa sam tu očekivala malo drugačiji kontekst, ali bez obzira dakle vi ste opet otišli u onu priču koja je. Dakle, dio bespravne izgradnje sigurno ne bi bilo da je sustav radio svoj posao. U tom sustavu se nalaze i građevinski inspektori pa je bilo za očekivati da građevinski inspektori rade svoj posao pa sam tu onda očekivala da se malo referirate ali očito će to biti za neki drugi put. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Slijedeća replika zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, vi ste ustvrdili tijekom svog izlaganja da ljudi sad u Hrvatskoj nakon provedene legalizacije u dvotrećinskom obimu mirno spavaju. A mene A mene doista zanima da li građani koji su dignuli kredite za legalizaciju mogu mirno spavati ili možda u nekoj perspektivi se mogu bojati recimo deložacija, da li je određeni broj građana zbog ove legalizacije ovršen, da li imaju blokirane račune pa bih vas molio također da mi kažete da li imate kakva saznanja o tome. Također me zanima da li je tijekom vašega mandata Svjetska banka sudjelovala u financiranju projekta legalizacije i ako je koji je ona interes imala u vezi s time. I također me zanima dakle da li je ova legalizacija ustvari sprječavanje bezakonja, da li ona predstavlja sprječavanje bezakonja ili predstavlja ustvari uvod u novo oporezivanje građana pa slijedom toga me zanima kakav je dakle vaš stav o porezu na nekretnine i hoćete li kao deklarativna oporba također podržati HDZ-ov zakon kada taj porez bude bio na dnevnom redu? Hvala vam lijepa. **Opačić, Milanka Hvala lijepo. Tu je bilo niz pitanja, ja ću probati odgovoriti na sva vaša pitanja. Svjetska banka nije imala nikakve veze s legalizacijom ni u času kad je prvi zakon rađen i danas, dakle zakon je napravljen, ljudi sukladno tome legaliziraju svoje objekte. Ja sam zaista iskoristila ovu priliku od 15 minuta da mogu govoriti i da mogu malo reći što je opći kontekst legalizacije i reći da prema legalizaciji stvarno nitko nije imun. Ono što je karakteristika bespravne izgradnje u Hrvatskoj za razliku od nekih drugih zemalja da kada vi gledate legalnu i nelegalnu kuću one su u smislu svojih građevinskih karakteristika ista. U smislu svog izgleda iste. No međutim, u svojoj vrijednosti u konačnici nisu jer legalna ima svoju vrijednost, a nelegalna ne. Za razliku od nekih južnoameričkih država ili nekih država koje su uz Mediteran gdje je razlika u načinu gradnje implicira da li je nešto legalno ili da li je nešto nelegalno. A kada je riječ o Zakonu o porezu na nekretnine, ja vas moram podsjetiti da je taj zakon već izglasan u ovom Saboru. Moram vas podsjetiti da on stupa na snagu s 1.1.2018. Moram vas podsjetiti da smo u raspravi mi se protivili ovakvom zakonu, da smo dali amandmane koji su bili odbijeni i ja sam i tada u raspravi i danas u raspravi i sada ću u raspravi reći ono što zaista mislim. Dakle, sve zemlje Europske unije imaju jednu vrstu poreza. Mi ju danas plaćamo. Zove se komunalna naknada i ona se može pretvoriti u porez na nekretnine. No međutim, za to treba biti puno ozbiljnija priprema, nego što smo imali. Slovenci su nakon 10 godina izrade zakona donijeli zakon. Bilo je 2 milijuna žalbi na rješenje jer su rješenja bila i ljudi su se na to žalili. Na kraju im je taj zakon pao pao na Ustavnom sudu. Dakle, svi smo prema svojim nekretninama vrlo osjetljivi, takvi moramo i biti. I bojim se da i ovaj zakon, ne da se bojim, nego će biti dobro da ne stupi na snagu 1.1.2018., nego da se napravi dobra priprema i da se odgodi stupanje na snagu zakona. Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala potpredsjednice Sabora. Kolegice Taritaš, ako sam ja dobro čuo da ste vi nekada u onom bivšem sistemu bili inspektor građevine, bar tako sam čuo, ali ne mora biti istina. evo, rekli ste da treba zakon raditi. Suština svega je da se radi posao legalno. Ja Ja sam iz Slavonije. Slavonija je ako ste, vidjeli ste, bili ste dolje, već za vrijeme Marije Terezije je napravila urbanizaciju Slavonije. I to lijepo izgleda i danas. Mi gledamo danas Zagreb koji je za vrijeme Marije Terezije i ostalih Austrougarske bio lijepo postavljen. Danas gledamo po Zagrebu nelegalne kuće koje su rekli socijalne ili gospodarskog problema bile u ono vrijeme, napravljene kad to ne liči baš ni na što. Znači, jedno 70 godina radimo nešto što ničemu ne liči. A da ne kažem devastiranje mora i ostalog u sistemu bivše Jugoslavije. Sada je ovdje ministar pa bi postavio i njemu pitanje i volio bih da obrati pozornosti. Recimo u Slavoniji su ljudi dosta pomoćnih zgrada gospodarstvenih izgradili, pa većinu u derutnim stanjima međutim, oni moraju plaćati kvadrate kao da su izgradili kuće. Ok. Smatram da bi to trebalo ljudi ne naplatiti i dozvoliti im da oni legaliziraju te prostore bez ikakve naknade. I ljudi to ne mogu. Ja znam par slučajeva iz mog kraja gdje ljudi jednostavno nemaju novaca platiti čak i arhitektu koji traži nenormalni novac da bi napravio to. I ti ljudi koji nemaju dovoljno sredstava i novaca dajte im dozvolite na jedan drugi način da dođu do toga i da to mogu legalizirati.

Ne, ja nisam nikada bila građevinski inspektor. Ja sam po struci arhitekt i cijeli svoj radni vijek sam se na ovaj ili onaj način bavila prostornim planiranjem. Prema tome, nisam se nikada usudila raditi taj posao građevinskog inspektora jer cijenim da ako ga hoćete raditi kako spada trebate imati strašno puno znanja, a imati i nekih drugih karakteristika koje ja nisam imala. Ali kada je riječ o legalizaciji, sve što je napravljeno do 15. veljače 68. godine se smatra legalnim. Prema tome, svi oni objekti i mi govorimo o objektima koji su nastali iz 68. Zato sam ja i u uvodnom izlaganju malo probala ja bih rekla naći alibi zašto je ovoliko puno bespravnih objekata u Hrvatskoj i taj alibi sam probala naći u kontekstu kako su se dešavali bespravni objekti. Dakle, to mogu ponoviti, različit način je uz obalu, Jadranska magistrala, otvaranje odjedanput postaje interesantno, nema se vremena, gradi se. Na kopnu je to drugačije. To je bila ta industrijalizacija kada ljudi sa sela odlaze u gradove pa dobivaju. Ali jednako tako uvijek znate postoji nešto što sam ja čula u ovom uvaženom Domu kada je bio Zakon o legalizaciji mi smo cijeli dan bili i vidim da tu sjede neki ljudi koji su i tada sjedili. I tada sam čula nešto što mi se jako dopalo, a kaže to nije nelegalna gradnja. To mi je jedan zastupnik rekao koji više sada ne stoji, veli: postoji tradicijska samogradnja.“ Tradicijska samogradnja vam znači kada se vi skupite sa svojim susjedima i za vikend napravite kuću i na to i onda mi je još probao objasniti da je to ustavna kategorija ta tradicijska samogradnja. Tako da vezano uz bespravnu gradnju ima jako puno priča. Ja razumijem da niti jedna priča nije ista. Ali za kraj. Razlika je u naknadi između Slavonije i mora. Razlika između pomoćnog objekta i stambenog objekta i kada to usporedite razlika vam ide do 21 put je jeftinije na kopnu, nego na moru. Hvala vam. Imamo još jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Taritaš u vašem izlaganju sam primijetio da ste se osvrnuli na ministarstvo koje ste vi nekada vodili, a kada ste i spomenuli svoj grijeh, onda sam svakako ga i ja uzeo kao za grijeh jer ste tada napravili jednu veliku pogrešku, a spominjali ste ovdje ubrzanje procesa legalizacije. Napravili ste to da ste osnovali ured u Zagrebu a recimo u drugim županijama, gradovima uzeli ste posao jer ste zaposlili ovdje nekolicinu ljudi koji nisu odradili onaj posao kako smo mi to u našim županijama očekivali. Ja dolazim konkretno iz Požeško-slavonske županije i to se nije pokazalo kao dobro. Apeliram sada i na ovo ministarstvo da to ne čini jer upravo smo trebali zapošljavati ljude u kontinentalnom dijelu Hrvatske u drugim gradovima, u županijama a ne samo u Zagrebu. I to je nešto što ste vi radili onako kako ne treba i to bi vam uzeo za jedan veliki grijeh jer ste onemogućili da nekolicina mladih ljudi konkretno u Požeško-slavonskoj županiji odradi to na određeno vrijeme, da ih naučimo raditi i da bi oni sutra bili gotovi i spremni ljudi. Na ovaj način ste onemogućili, a vaš taj dio posla koji ste mislili odraditi u Zagrebu pokazao se kao nevjerodostojan i neučinkovit i samim tim smo već mogli u našim županijama riješiti pitanje legalizacije da ste onda dok ste vi bili ministar dozvolili zapošljavanje ljudi na određeno vrijeme. I kao što sam rekao da te ljude naučimo raditi. Apeliram na ovo ministarstvo da ne čini takvu grešku i da upravo ovim županijama, pogotovo koje imaju za to volju, želju u kontinentalnom dijelu Hrvatske omoguće zapošljavanje mladih ljudi i da bi ih što prije dobili kao spremne i gotove ljude u svojoj struci. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Vi ste tu naveli niz stvari, pa da onda dam i odgovor na to. Ja sada pokušavam sada na ovom svom laptopu otvoriti pa da točno vidimo koliko i u Požeško-slavonskoj županiji je bilo predmeta, koliko je izuzeto i koliko je bilo u Agenciji, pa i predlažem da vi to pogledate, a možete i sa resornom tajnicom odnosno sa ministrom provjeriti. Odluka da se napravi Agencija je bila u nemoći. Dakle, bilo je i županija koje su odlično radile posao. Bilo je i županija koje su rekle vi nećete nikada osnovati Agenciju jer nećete to biti u stanju i onda su te županije na čelu su usput bili i HDZ-ovi župani, dakle, nije bila nekakva stranačka podjela odlično radili posao. A bilo je i županija koji tempom koji su radili bi ravno trebalo 98 godina da riješe svoj problem legalizacije. U Agenciji je prema podacima koje sam ja sada tu iščitala kada je ministar imao uvodno je došlo 130 tisuća predmeta. Od 130 tisuća predmeta je riješeno negdje negdje preko 70 tisuća. Dakle, nije to malo. A u odnosu na Požešku županiju, u Požeškoj županiji mislim da je tri puta bilo izuzimanje i da je ona ispod prosjeka Agencije u ovom času. nećemo se mi ovako dovikivati jer je apsolutno nepristojno u odnosu na sve druge. Ali ako ste dobro slušali moje izlaganje ja sam tada upozorila na činjenicu da se u materijalnom propisu omogući da uredi zaposle na određeno vrijeme, uredi u županijama i u gradovima na određeno vrijeme vezano uz legalizaciju. Ministar klima glavom, zna o čemu govorim. Državna tajnica isto tako. Ja mislim da do drugog čitanja će u ovom zakonu biti mogućnost da se na određeno vrijeme to u uredima riješi. nije bilo moguće kada smo mi radili Zakon o legalizaciji, AZONIZ je bio samo iz muke, a ne iz potrebe. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam. Idemo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Vedran Babić. Hvala potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo u ime Kluba SDP-a obrazložit stav svoje stranke temeljem izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Neću se referirati na ovaj svoj tekst koji sam složio u cijelosti, ali ću samo da ne bi ponavljao suhoparne brojeve koje je već ministar rekao na početku rasprave ću reći da SDP-e podržava prijedlog izmjena Zakona budući da jednostavno izmjene Zakona prate trend i rješavanja predmeta. Samo ističemo da je podneseno 830 tisuća zahtjeva, gotovo 2/3 su riješene odnosno 65%, ali izmjena vašeg zakona uvažava i činjenicu da ovaj postupak provodimo već dobrih znači 4 i pol godine i da nam ostaje još ako ćemo matematički gledati bar 3 godine za rješavanje ovog ozbiljnog projekta do kraja. Vjerujem da će posla biti i više bez obzira na to jer između ostaloga treba podsjetiti da i nekakvi komplicirani predmeti ili ljudi s kojima je malo teže stupati u komunikaciju koji tu ne žive, ali i oni koji imaju financijske probleme da se ti zahtjevi malo sporije rješavaju. Predviđeni rok 30. lipnja 2018. godine mislim da je dobar. Treba ga iskomunicirati kvalitetno sa javnošću da se mnogi oni koji su izgubili pravo ili su im odbijeni zahtjevi da se opet jave. Jer podsjetit ću ova cijela kampanja legalizacije još od prije ministrice Tatiraš i od vas kolega Bačić krenulo se polako i sa snimkom i sa svime, da je stvorila drugačiju klimu u zemlji da možemo konstatirati da je zakon stvarno dobar iz jednog jedinog razloga, jer je očito da je manje ilegalnih objekata od 2011. pa do sada i to drastično. Također evo pozdravljam i novu raspodjelu sredstava za rad što županijskih, gradskih, nadležnih središta i agencije da bi se mogao posao odraditi do kraja. ove tehničke izmjene znači oko arhiviranja itd. Na jednu stvar bih htio upozoriti ovdje kada raspravljamo što očito vidim da nekima još nije jasno. Građevinska dozvola je uvijek bila potrebna i uvijek se morala ishoditi. Istina takvi smo kakvi jesmo pa se volimo malo unijeti i emocije u raspravu, ali nisu se ishodile dozvole, rješavalo se egzistencijalno pitanje. Ali ću podsjetiti što se događalo na moru kada su se masovno gradile vikendice. Znam masu slučajeva gdje je napravljena kuća veća od parcele i takvi slučajevi. Jednostavno cijeli taj postupak treba nas voditi prema zapadu, ne prema evo kolegica Taritaš je usporedila i sa Grčkom da jednostavno govorimo da nismo Balkan, idemo se onda ponašati onako kako se ponašaju većina zemalja na zapadu. Mislim da je cijela ova kampanja bila dobra. Naravno, događala se u vrijeme velike gospodarske krize kako u Europi tako i u Hrvatskoj da je trebalo mnogima puno više vremena i sredstava kako bi svoje objekte legalizirali, ali uvijek usporedite i sa onim ljudima koji su taj postupak plaćali 3, 4, 5 puta više ako su ishodili građevinsku dozvolu i izgradili svoj objekt legalno. Ja sam se sjetio čak još jednog razloga zašto mnogi nisu legalizirali, čak je bilo i slučajeva na terenu da su i sami službenici koji su izdavali dozvole govorili strankama da im dozvole ne trebaju za određene objekte, a po zakonu Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika Željko Lenart. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Pa mislim kolega vi ste pomiješali kruške i jabuke. Mislim da ono što je bilo za egzistenciju pa se gradilo kako se je moglo i vikendice su dvije različite stvari i ne može se to tako gledati. Definitivno postoje ljudi koji su morali zazidati prozore da bi mogli zimu preživjeti kada su gradili kuće jer nisu imali novaca za gradnju, a nisu bili u toj skupini koji su gradili vikendice i mislim da se to ne može poistovjećivati kao i ovo što je evo nedavno netko danas u raspravi primijetio to su imanja po Republici Hrvatskoj u ruralnom prostoru gdje su izgrađeni gospodarski objekti koji imaju veliki volumen i koje danas daleko teško financijski izlegalizirati jer možda čak niti njihova vrijednost nije tolika koliko treba platiti da bi se to izlegaliziralo da se plati komunalna naknada, vodni doprinosi i sve ono što opterećuje ovakvu legalizaciju. Treba tu i raščlaniti neke stvari, a to je stvarno to socijalno gdje su ljudi rješavali svoju egzistenciju da imaju krov nad glavom i normalno oni koji su imali višak novaca, pa su gradili nelegalno vikendice po Jadranu, a i to se gradilo nekada za vrijeme prošle države iz nekog kulta, ne više možda i potrebe. I netko je dozvolio tada da se to tako gradi, a danas su se promijenili i svi parametri u društvu, pa tako i mogućnost da se čak i to legalizira. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Odgovor na repliku. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Kolega Lenart nisam ja pomiješao kruške i jabuke. Ja samo ne želim govoriti populistički ono što moji birači žele čuti, nego činjenicu kakva je. Želio sam vam na slikoviti način pokazati kakva je klima bila u državi od 70-tih, 80-tih pa do 2011. godine kada je stvarno donošenjem i zakona odnosno godinu ranije uz najave i sve pripreme se stvara klima onakva kakva bi trebala biti da ljudi jednostavno legalno pristupaju gradnji. Shvaćam da je to problem. Ne bi, država se uvijek mora znati postaviti u takvom problemu. Oni koji na žalost ne mogu legalizirati sada i u idućih godinu i pol dana vjerujem da ćemo u tom trenutku naći nekakvo rješenje. Ali jednostavno trebamo i u postupku legalizacije sve stavljati u ravnopravan položaj, jer istraživanjem u povijesti zbog čega je netko gradio nešto, kad i kako mislim da su stvari iz kojih se nikada ne bi iskobeljali. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam. Još jedna replika zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Ja zapravo ovu repliku koristim jer sam uspjela u međuvremenu otvoriti stranicu ministarstva pa da možda se malo referiramo zašto je i osnovan AZONIZ i zašto je bilo. Pa kada je riječ o Požeško-slavonskoj županiji ona je treća odozdo ima riješeno 32,25% oni, a zahvaljujući AZONIZ-u je taj postotak na 43%. I najlošije županije su, ja čitam samo ono što mogu Karlovačka najlošija, Vukovarska, Požeška, Sisačko-moslavačka. To je bio jedan od razloga zašto je bio onda i osnovan AZONIZ i zašto je bila potreba da se i tu nešto rješava. I da tome tako nije bilo, onda broj riješenih predmeta ovaj čas bi u Hrvatskoj bilo 460 tisuća, a ne 532 tisuće i postotak bi bio ipak nešto manji. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Evo drago mi je što ste taj podatak pronašli. Žao mi je što kolega Lucić još ne sluša to. Ali u svojoj replici se razotkrio da na žalost evo njegova županija je treća odostraga po rješavanju predmeta i osnivanje Agencije je bilo opravdano. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnik Branko Bačić. potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. I Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Prije nego što kažem nekoliko riječi o samome zakonu odnosno o njegovim izmjenama, ja bih se vratio na proljeće 2011. godine kada smo krenuli u proceduru donošenja Zakona o legalizaciji kolokvijalno nazvanog odnosno Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Tada moram reći ministarstvo apsolutno nije posjedovalo podatak o broju neizgrađenih objekata u Hrvatskoj. Govorili smo nekako stidljivo o 300-tinjak tisuća zgrada, objekata koji će biti u tom procesu legalizirane. Na kraju smo dobili 826 948 zahtjeva što svakako nije broj nezakonito izgrađenih zgrada, a njih ima još. Pa ćemo vidjeti kroz vrijeme kada se produži rok za podnošenje zahtjeva koliki će taj broj biti, a ni tada neće biti konačan broj. Tada kada smo krenuli u proces legalizacije navukli smo kao tadašnja Vlada i ministarstvo … i Udruge arhitekata, i Društvo arhitekata, brojnih udruga građana koji su tvrdili da je to jedan strašno neustavan akt u kojemu u neravnopravan položaj donosi građane koji su uredno gradili sa građevinskom dozvolom, plaćali su sva davanja, radili su projektnu dokumentaciju, plaćali komunalni doprinos itd., a netko tko nije napravio ništa koji je svojevoljno gradio na prostoru gdje nije predviđena gradnja praktično ga država nagrađuje na ovaj način. Mi smo tvrdili da to radimo iz niza, iz socijalnih, i ekonomskih, i pravnih razloga jer kao što je prije rekla gospođa Mrak-Taritaš i taj prvi zakon koji je donesen u srpnju ili lipnju 2011. godine i kasniji zakon koji je donesen za Vlade kada je bila gospođa ministrica Mrak-Taritaš je prošao nekoliko ustavnih tužbi. I na kraju je utvrđeno jasno da je pravo države da legalizira da na ovaj način postupi sa objektima, nekretninama na svom prostoru. Međutim, ono što sam govorio i kada je mijenjan taj zakon odnosno kada je donesen novi zakon 2012. godine, a to ću i sada reći. Postojala je razlika u pristupu između prvog zakona i drugog zakona. Prvi zakon je malo više komplicirao proceduru u startu, prvi zakon iz 2011. godine. Stvarao je veće probleme vlasniku zgrade i možda je u startu nešto više i koštao. Čini mi se da je drugi zakon koji je rađen malo više bio populistički. Pojednostavio je proceduru, u startu je bio jeftiniji, ali ću zamoliti gospodina ministra da do drugog čitanja nam pokaže koliko je zgrada koje smo, a čuli smo da ih je 530 tisuća i 285 do dana pisanja ovoga prijedloga zakona, koliko ih je završilo cjelokupnu proceduru i upisano u katastar i zemljišnu knjigu. To je po meni razlika između prvog i drugog zakona. Prvi zakon kažem u startu je malo više koštao, ali je prisiljavao vlasnika do zemljišne knjige, do gruntovnice i stoga su građani jedva dočekali ovaj drugi zakon 2012. godine jer im je bio jednostavniji, jer komunalni doprinos ako plate i kada plate, vodni doprinos ako plate i kad plate ne moraju se brinuti hoće li to biti provedeno u katastru i zemljišnoj knjizi imali su rješenje o izvedenom stanju i oni su svoju zgradu legalizirali. Ali cilj koji smo si mi dali tada prvim zakonom bio nam je ne samo da zgradu legaliziramo, nego da ju uvučemo u obe evidencije i u katastar i u zemljišnu knjigu. Time je taj postupak bio na početku skuplji na određeni način, ali vam je geodet jednom dolazio na teren. I kada je prvi put došao uzeo je podatke da vam zgradu provede sve do gruntovnice. Sada prema ovom zakonu mi ćemo nešto brže rješavati zahtjeve, ali dobit ćemo rješenje o izvedenom stanju. Ali da bismo krenuli prema katastru i gruntovnici još ćemo se jedanput obraćati geodetu, državnoj geodetskoj upravi i onda ćemo ići u tu proceduru. Dakle, to je bila po meni bila jedna razlika. I drugi zakon je pojednostavnio proceduru. Mi smo tada kada smo išli sa prvim zakonom imali toliki pritisak i udruga građana i arhitekata da smo dali i previše ograničenja što je na određeni način malo i kompliciralo proceduru. Tu treba biti do kraja iskren. Ja se i sada slažem, ne znam otišao je kolega Franjo Lucić, ja mislim da Agencija nije bila nužna. Po meni agencija nije bila nužna. Evo kao što vidimo Agencija je riješila manje manje u postotku nego županije. Ona je na određeni način kompenzirala ove lošije županije, pa im je uzela određene predmete. Ali ja držim da smo novce koje je država uložila za Agenciju ostavili lokalnoj samoupravi, osnažili upravne odjele županija koje provode legalizacije da bi sigurno rezultat u tim županijama bio još bolji. Da smo novce koje smo dali Agenciji dali jedinicama lokalne odnosno područne samouprave mi bi imali bolji rezultat i u Požegi da smo u Požegi zaposlili ako je Požega, ispričavam se čuo sam što je rekla gospođa Mrak-Taritaš, ali ako je primjerice Požega ili Vukovarska ili Karlovačka ili Sisačka županija ako su lošije u postotku od ostalog dijela Hrvatske da smo sredstva koja smo uložili u Agenciju dali tim županijama onda bi one bile taj postotak u svakom slučaju digle, bile bi ga podignule. Da ne kažem, mene interesira, ja znam u mojoj županiji da jedinstveni upravni odjel izrazi na teren, radi očevid, provjera stanje i ja sam se interesirao da li Agencija izlazi na teren. Interesira me podatak koliko je u ovih, u ovom broju riješenih predmeta Agencije koliko je izvršeno očevida, a koliko je izvršeno u Požeškoj županiji? Pa ćemo vidjeti je li efikasnost te Agencije bila u toj mjeri da je bila nužna organizacija, njeno ustrojavanje to me živo interesira, pa bih molio ministra da evo ako to možete do druge nam to rasprave utvrdite. Tad sam tvrdio i sada tvrdim da smo ovime centralizirali posao prostornog uređenja graditeljstva na razini države, a uzeli to lokalnoj odnosno područnoj samoupravi. Po meni to nije trebalo. Dobro, politička odluka je bila da se to napravi. Ne znam jesmo li tu postupili ispravno, to se može provjeriti. Rok. Pa ja da vam budem iskren više nakon 6 godina koliko vršimo legalizaciju, nisam siguran da li je rok uopće potreban. Nisam siguran da li je rok potreban. Najveća legalizacija u povijesti na ovim prostorima se dogodila 15. veljače 1968. godine i nije propisala rok. Vi danas imate građana u Hrvatskoj, vlasnika zgrada koji su izgradili prije 15. veljače '68. Nitko njih ne prisiljava nikakvim rokom da oni moraju prijaviti svoju zgradu. Ja danas nemam takve zgrade, ali kad bih imao zgradu koja je sagrađena u mojoj obitelji prije 15. veljače '68. ja bih danas mogao podnijeti zahtjev da se ucrta u katastar i zemljišnu knjigu, da se ona ozakoni, da se ona uplani. Prema tome, nisam sada više siguran da li je taj rok uopće bitan i zašto recimo 30. lipnja 2018. godine to je tako odredilo ministarstvo. Onaj tko ne može zgradu legalizirati moći nikad legalizirati ako ne promijenimo zakon. Dakle, člankom 6. smo propisali gdje se može nešto legalizirati. Ako se ne može legalizirati, a za to imamo avionski snimak i ortofoto kartu od 21. lipnja 2011. godine, onda onaj tko nije na toj karti tko se ne prepoznaje ne može se legalizirati i neće se nikad legalizirati ako se zakon ne promijeni. Ja nisam sklon da mi uporno popuštamo s kriterijima i baš sve legaliziramo, jer je to loša poruka s jedne strane, a s druge strane moramo ostaviti sačuvan prostor za namjenu koju smo kao država, kao područna samouprava, kao lokalna samouprava namijenili za te prostore. No drugo je pitanje imamo li snage kao država to rušiti, to sad više nije pitanje ovog ministra. Imamo li snage kao država sada rušiti nekretnine koje ne možemo legalizirati? Postupajući po Zakonu o građevinskoj inspekciji to bi trebalo rušiti. Samo je činjenica ono što smo i danas čuli ovdje u sabornici da postoje zgrade koje su, u kojima ljudi žive, koji su i socijalni slučajevi itd. itd. Možemo li nakon što smo zatvarali oči godinama 10, 15, 20 godina i znali smo da je zgrada nelegalna, da je na tom prostoru, možemo li je danas srušiti i na taj način stvarati nove socijalne probleme. Dakle u svakom slučaju jesam da se nastavi sa omogućavanjem daljnjeg podnošenja zahtjeva. Postavljam pitanje je li rok uopće potreban. Kad smo mi pisali zakon također smo stavili rok, tada smo živjeli u nekom drugom uvjerenju koje imamo danas. Na kraju krajeva od tada je prošlo 6 ili 7 godina. Danas kad gledam, ne znam, nisam siguran da je rok u kojemu netko treba podnijeti zahtjev za legalizaciju nužan nužan tim više što ne postoje sankcije ako se to ne dogodi. Ne postoje sankcije ako nitko to ne napravi. Ostat će mu zgrada kao nelegalizirana, a veliki dio zgrada koje se niti ne mogu legalizirati isto su na terenu teško da smo to rušili. Mislim da trebamo tu se itekako o tom stanju na terenu kao država postaviti ili to kažem nisam sklon daljnjem olakšanju i mijenjanju onog članka u kojemu tvrdimo da u koridorima na pomorskom dobru u nacionalnim parkovima itd. gdje je sve zabranjena legalizacija. Slažem se i podržavam da se omogući kroz namjenu naknade povećanje sredstava i agenciji ako je potrebna kažem. U ovom trenutku ona je tu. Čini mi se da je to jedno tijelo koje ipak ima određeni rok trajanja. Jer što ćemo sa agencija kada se to sve zajedno porješava. Prema tome, kad je tu, po meni je bila nepotrebna. Kad je tu treba i njoj osigurati sredstva i treba osigurati sredstva jedinstvenim upravnim odjelima, odnosno županijama da čim prije realiziraju zahtjeve. Ali kad utvrdimo da smo te zahtjeve, da smo napisali rješenja mi još nismo nastavili onaj drugi korak, a to je da ti objekti budu do kraja evidentirani kao što je to kažem bilo sa tim prvim zakonom predviđeno. s time ću zaključiti. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo ovakvo donošenje zakona. Do drugog čitanja bih volio ako nam može ministarstvo sve ove podatke koje sam evo zamolio evo da nas se s njima upozna, da vidimo koliko je doista taj zakon koji je na snazi i legalizacija koja je iz njega proistekla imala svoj odraz u katastru i zemljišnoj knjizi, da se sredstva jasno osiguraju da se može ubrzanije rješavati pitanje legalizacije. očitujemo, da vidimo kakav je prijedlog sa objektima koji se ne mogu legalizirati, što je s tim objektima. I ono što je važno gospodine ministre, a usko je vezano i sa zakonom kojega smo jutros raspravili kada smo govorili o činjenici nesređenog imovinsko-pravnog stanja na česticama u Hrvatskoj, a jedan od razloga bespravne gradnje je i nesređeni imovinsko-pravni odnosi na tim svim parcelama bilo bi dobro da se uspijete na razini Vlade izboriti da sredstva koja država uprihodi od naknade za zadržavanje zgrada u prostoru, da se doista dadu na raspolaganje državnoj vjerskoj upravi da mi već 2018. godine imamo donesen državni program državne izmjere i katastra nekretnina, da se što više gradova i općina uključi uključi u taj program, da što više nove izmjere napravimo jer sa sređenim imovinsko-pravnim odnosima bit će i kud i kamo manje i nelegalnih objekata i bržeg rješavanja svih onih projekata. Pa bi bilo dobro da se taj program uspostavi i da se sredstva koja se ubiru na ovaj način vrate tamo gdje je potrebno, a to je da se riješi prostor u RH kroz te dvije evidencije. Evo Hvala vam. Imamo 5 replika na vaše izlaganje. Prva replika zastupnica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepa. Gospodine Bačić, vi ste uvodno govorili o zakonu koji je bio donesen u srpnju 2011. i zakonu koji je bio donesen u srpnju 2012. i razlika koja je bila i moramo jasno i glasno i ja i vi reći zakon kad je bio 2011. udruge su bile protiv, komore arhitekata jednako tako i zakon kada je bio 2012. čak su napravili demonstracije kojim su dokazivali da se treba to drugačije riješiti. Glavnina želje u tom času je bila da ne bude legalizacija svud ista nego da budu posebna povjerenstva koja će odlučivati pod kojim uvjetima se što može legalizirati, a što ne. Ja sam i tad i sada bila i kada je bio zakon 2011. i 2012. i danas sigurna da to nije dobra metodologija kada nekom prepustite da oni po svom slobodnoj volji to rješavaju. No međutim, vi ste uvodno i kasnije ste govorili o problemu upisa zgrada u katastar i gruntovnice. Taj problem upisa zgrada u katastar i gruntovnice imaju i kuće koje imaju građevinske i uporabne dozvole i imaju nelegalne zgrade. I to je problem koji mi već imamo dugi niz godina i o problemu o kojem smo govorili na Zakonu o gradnji, a ja vjerujem da ćemo i svaki put dakle Hrvatska je otprilike 9% prostora Hrvatske je sređeno u smislu da imamo ažurni katastar i da imamo gruntovnicu kako spada, ovo ostalo ne. Hrvatska je 5,7% građevinsko područje i ja mislim da onaj napor koji treba biti, a to je apsolutno nekako poruka sadašnjoj Vladi da se proba riješiti tih 5,7% građevinskog područja, da se rade izmjere za to i po istoj metodologiji se onda i legalne i nelegalne kuće provedu jer i legalne i nelegalne kuće imaju isti problem. Vi ste i kada ste govorili o Zakonu o gradnji spominjali Pelješki most i tisuću parcela koje se nalaze. I nelegalne kuće imaju taj problem i nema drugog načina osim kroz upravni postupak vezano uz katastar i sljedeći upravni postupak vezan uz gruntovnicu i tu mislim da treba napor za građevinsko područje jednog postupka. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam. Odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice Mrak TAritaš, puno smo puta nas dvoje o ovom zakonu polemizirali, u nekim se stvarima slagali u nekima nismo. Dakle, što sam ja htio jednu stvar reći, u pravu ste uglavnom sve što ste rekli, ali ono s čime se ja s ovim zakonom koji je sada na snazi nisam slagao to što je on završavao s rješenjem o izvedenom stanju. Ja s time nisam zadovoljan jer mi smo utvrdili da je tamo postoji nekakav nezakoniti objekt, mi smo ga legalizirali i s time je vlasnik tog nelegalnog objekta kojega je sada legalizirao, on ima dokument koji njemu u svakom trenutku govori ti si sada miran, tebi neće doći bageri, ti si riješio pitanje legalnosti svog objekta. I sada mislim i onda sam mislio i kada je prvi zakon bio nije trebalo tu stajati. On je kada je dobio rješenje o izvedenom stanju, njega je uprava, administracija, državna tijela ili tijela lokalne trebali su ga polako dovući do činjenice da je on i upisan u katastru i da je upisan u zemljišnu knjigu. Kažem to je nešto skuplje bilo, malo više koštalo ali je bilo bi dobro da smo to napravili i da smo 800 tisuća kuna upisali u gruntovnici, upisali u katastru. To je bila ta intencija. A slažem se s vama i prvi i drugi puta su brojne udruge prosvjedovale tražili su da se ovakva legalizacija ne dogodi, ali se slažem s vama, puno je bolje da je zakonom to riješeno nego da je to ostavljeno proizvoljno odlukom bilo kom povjerenstvu ili stručnjacima, arhitektima, građevinarima, planerima i bilo kome drugome. Prema tome i s te strane i ono što ste vi napravili kada je u pitanju jednakost svih građana uspostavljena i vašim zakonom koji je donesen 2012. godine. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam. Sljedeća replika zastupnice Grozdane Perić. Poštovani kolega Bačić. Spomenuli ste izrazili zapravo sumnju u agencije koja je osnovana u smislu ubrzavanja postupaka legalizacije. sa sam isto tako suspektna oko same agencije s obzirom da je tri godine recimo na našem području u gradu ta agencija riješila 300 predmeta što je inače u gradu se riješi za mjesec i pol dana. Znači to ne može biti nikakvo opravdanje za postojanje tih agencija. One ako su trebale pomoći nekim dijelovima Hrvatske, to u svakom slučaju je dobrodošlo, ali mislim kao i vi da bi sa povećanjem udjela, a to se tek sada događa sa ovih 20, 30% za jedinice regionalne samouprave u onoj naknadi koja se plaća za legalizaciju, dakle tada su se mogle osnažiti sami uredi pri gradovima odnosno županijama i na taj način puno više predmeta bi bilo riješeno. Pogotovo evo ovdje gdje je činjenično da se nije postigao onaj efekt koji se htio sa agencijom. **Opačić, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice Perić, vi ste upoznati jako dobro sa radom upravnog odjela koji donosi rješenja o izvedenom stanju i ja sam i sada sam rekao u ime kluba i tu se s vama slažem i govorio sam kada je agencija koja je osnovana, da sredstva koja se daju agenciji za pomoć županijama i velikim gradovima za donošenje rješenja o legalizaciji da bi bilo učinkovitije, bolje da su ta sredstva raspoređena na te iste jedinstvene upravne odjele, umjesto osnivanja jednog novog državnog tijela čije je sjedište u Zagrebu, a čiji je posao da uskače diljem Hrvatske obilazi teren, pravi očevide i da će na kraju takav način poskupiti tu legalizaciju odnosno utrošit ćemo više sredstava koje država ubere na temelju naknade za legalizaciju. kažem da su se osnažili upravni odjeli da smo zaposlili na terenu te ljude koji su na terenu neposredno u blizini tih istih objekata koje je realizirao da bi to išlo brže, no tada je tako procijenjeno tako odlučeno. Danas smo tu gdje jesmo, podržavam kada je već situacija takova da se onda i agenciji pomogne ali bi bilo dobro da agencija malo ubrza i da dostigne prosjek Hrvatske kada je u pitanju legalizacija jer je, malo mi se čini neprihvatljivo da smo neko tijelo osnovali kako bi pomoglo županijama a danas ono rješava sporije nego županije i gradovi kojima su oni trebali, kojima je ta agencija trebala pomoći. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam. Sljedeća replika zastupnik Branimir Bunjac. lijepa uvaženi zastupniče Bačić. Rekli ste da ste protiv roka za legalizaciju i doista se postavlja pitanje koji je smisao toga roka ako je u vremenu otkada je uvedena legalizacija izgrađena ili započeta gradnja cijeloga niza nezakonitih objekata. mi ćemo se naći u situaciji da istekom roka 2018. godine ćemo ponovno imati dakle veliki broj nezakonito izgrađenih zgrada praktički ispada da onda najbolje da taj rok bude trajan. Međutim, ako se trajno dozvole, dakle legalizacija zgrada, onda ustvari bilo kakva zakonita izgradnja gubi svoj pravi smisao. Također me zanima, ministarstvo se hvali, trenutno nema ministra da je legaliziralo dvije trećine nezakonito izgrađenih zgrada ali što je sa onom jednom trećinom, da li će, pretpostavljam da su to teži slučajevi, što će se dogoditi s njima u ovom roku koji je sada zadan. I vas ću osobno pitati s obzirom da predstavljate klub najveće najveće stranke trenutno u Saboru, što vi poduzimate da do novih bespravnih gradnji ne dolazi? Dakle vi ste sada vlast i u biti vi postavljate pitanje svome ministru što on radi, on vas gleda, ne odgovara ništa. Znači sada imate mogućnost ustvari prevenciju, imate mogućnost ohrabriti one građane koji ispunjavaju svoje obaveze prema državi da to i dalje čine a da oni koji to ne rade da ustvari bi oni trebali doista snositi nekakve opipljivije sankcije, međutim koliko vidimo nikakvih sankcija nema predviđenih. Hvala lijepa. **Opačić, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Bunjac, ne znam odakle vam podatak tako masovnom, novom, bespravnoj gradnji. ste ne znam, čini mi se na tisuće, ako sam dobro čuo, novih objekata, mene bi interesiralo, evo nema tu ministra, ja ne vjerujem da se to događa a ako se to događa, je čak i jedna zgrada nova sagrađena onda je to apsolutno odgovornost na ministarstvu, odnosno na građevinskoj inspekciji. Naime, bespravna gradnja nastala je dijelom zbog nefunkcioniranja građevinske inspekcije. Ako građevinska inspekcija reagira čim se počinju graditi temelji na početku objekta onda je problem puno manji. Problem nastaje kada je zgrada dovršena, kada su već ljudi uselili, kada je već izgrađena zgrada onda je kudikamo teže reagirati. Prema tome, meni taj podatak je začudio što ste rekli i ja mislim da će, da ministarstvo mora itekako kroz građevinsku inspekciju promptno brzo reagirati bilo na prijavu, bilo da sam utvrdi da se ta ta bespravna gradnja i dalje odvija. Što se tiče roka, rekao sam da kada ne postoji sankcija ili se barem ona ne provodi zbog kašnjenja a svjesni smo da su kasnili brojni bespravni graditelji u prijavi koja je bila ranije utvrđen datum da onda je pitanje da li je taj datum, hoće li on biti 30. lipnja 2018. godine, hoće biti 31. prosinca te iste godine ili još pola godine kasnije, čini mi se irelevantnim kada ne postoji sankcija ako to ne prijaviš. Iako građevinska inspekcija za sve one nelegalne objekte koji postoje na terenu a koje se prema zakonu ne mogu legalizirati ako ih ne ruši. To je bilo moje retoričko pitanje oko toga. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća replika Branko Hrg. Hvala lijepa. Kolega Bačić, pa ne idu građevinske inspekcije na nelegalna gradilišta, oni idu tamo gdje su table vani, gdje je građevinska dozvola izvješena, gdje se vidi tko je investitor, tko je izvođač, oni tamo dolaze. Oni ne idu tamo gdje nema ničega jer kažu ne znaju kako bi tamo došli, pa neće se valjda ljudima zamjerati. Nedavno sam ovdje u Saboru pokazivao neke papire koji su bili i table, pa evo vidimo kako je radila, ali nisam se zato javio za repliku. Vi ste si pojavili pitanje i nama svima imamo li mi snage kao država rušiti neke zgrade u kojima su ne znam ljudi socijalno ugroženog statusa. Ja ću ovdje dodati, imamo li mi snage ići rušiti, ponavljam, po seoskim sredinama staje, svinjce, štagljeve, gospodarske objekte. Ili, imamo li načina da u ovim izmjenama zakona do drugog čitanja pronađemo model, makar neke kategorizacije, ne znam čega, da jednostavno ne stvorimo sami sebi probleme jer nije tu više pitanje samo naše snage nego je tu pitanje i novaca koje treba uložiti. I još jedna stvar i tu vas molim kao predstavnika kluba većinske stranke u Hrvatskom saboru, u vladajućoj grupaciji da se stvarno vidi još a tu evo i ministar je ovdje da se oslobode svih nameta i …/Govornik se ne razumije./… društveni objekti posebno u ruralnim sredinama, sportski, vatrogasni, društveni domovi. Stvarno je sramotno, kažem da evo u mojem gradu, rekao sam ponoviti ću, mi ćemo prihodovati milijun i 200 tisuća kuna od legalizacije i platiti ćemo legalizaciju takvih društvenih objekata točno toliko novaca. I kada bi se još u zakonu omogućilo da se mogu uredi za graditeljstvo formirati u gradovima uz mogućnost da se i neke općine okolne priključe još bi puno više bilo efekata i puno bi se više moglo napraviti. Hvala. Odgovor na repliku. objekti društvene namjene, vatrogasni domovi koji već dva, tri puta danas spominjao da bi bilo dobro legaliziraju bez naknade čime bi pomogli proračunu grada Križevaca i ostalih jedinica lokalne samouprave. No, ja bih se pridružio i ovome što je rekao gospodin Hrg, a nisam uspio reći u ime kluba. Gospodine ministre, da to uđe u ovu raspravu razmislite i o tome da se omogući legalizacija nelegalnih zgrada koje imaju samo temelje, nosive zidove, imaju grede, a nemaju stropove. Naime, na ortofoto karti iz 2011. godine mi omogućavamo legalizaciju zgrade koja ima prvi kat, nosive zidove, a ne mora imati drugu ploču ili krov nad zgradom. Prema tome, ako toj zgradi omogućimo da legalizira kat koji nema strop da onda po analogiji omogućimo i one zgrade koje jesu jasno na ortofoto karti gdje su ti radovi utvrđeni koji 21. lipnja 2011. godine nisu imali betonsku ploču, nisu imali krov. Mislim da puno takvih primjera nema, ali znam da su jedinstveni upravni odjeli odbili nekoliko zahtjeva gdje nisu mogli takav objekat legalizirati, … …/Upadica Opačić: Vrijeme./… … pa evo do drugog čitanja vidite je li to moguće napraviti jer se slažem tu nije zgrada jer nema krova. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Zastupnik Maro Kristić sljedeća replika. Poštovani kolega Bačić, ja sam zapravo htio podržati vaše izlaganje kao i dosta kolega a i vi. Ne vidim neki posebni smisao utvrđivanju uopće roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju osobito iz razloga što postoji onaj rok kojim je utvrđeno zapravo do kada je neki objekat trebao biti izgrađen da bi se uopće mogao podnijeti zahtjev za legalizaciju. Po meni u vašoj raspravi mi je dosta interesantan bio onaj dio kada ste govorili o tome da bi država trebala imati snage zapravo porušiti one nelegalno izgrađene objekte koji se ne mogu legalizirati. Ja mislim da je to izuzetno važno i država tu treba itekako imati snage za te objekte porušiti upravo iz razloga što ti objekti ostavljaju jednu veliku ranu u prostoru, ali predstavlja i jednu zapreku za odgovorno prostorno prostorno planiranje u budućnosti. I još sam svakako mislio dodati da bi jedan dio ovih sredstava koje ostaju na raspolaganju lokalnoj zajednici trebalo svakako namijeniti za izrade ubrbanističkih planova uređenja, ali ne na način kako se to sada radi jer većina lokalnih zajednica nema svojih financijskih kapaciteta da bi ona sama financirala izradu urbanističkih planova uređenja, pa to nerijetko radi investitor i onda oni apsolutno u potpunosti kontroliraju te procese i često to dovodi do puno konflikata u javnom prostoru jer lokalna zajednica nije dovoljno uključena. Eto hvala. **Opačić, Milanka Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Kristić, pa ja nisam rekao da se ne bi krivo shvatilo kako potičem i kako, da, da što se tiče bespravne gradnje svakako da je prijelazno rješenje minimalno što bi država trebala napraviti, a to je da se zakonom je zabranjeno i nije moguće ozakoniti zgrade koje su u prometnim koridorima, u koridorima infrastrukturnih objekata na pomorskom dobru, u nacionalnim parkovima i koji su sagrađeni na zemljištu koje ima drugačiju namjenu od postojećeg nelegalnog objekta. Ono što minimalno treba reći da, mislim kad dolazi do realizacije pojedinog projekta, bilo nekog infrastrukturnog koridora, prometnice, kad treba određeno zemljište privesti svrsi tada je posve jasno da će doći jasno do rušenja tih objekata. Mislim da na taj način ne smijemo pasti u zamku da legaliziramo i ono što što će sutra ometati realizaciju pojedinog projekta. To je minimum što država kroz zakon mora štititi i na taj način ne omogućiti legalizaciju tamo gdje znamo da moramo rušiti jer onda smo tek napravili čini mi se jedan veliki problem sami sebi. Hvala lijepo. Završili smo sa replikama. Sljedeća pojedinačna rasprava je zastupnik Josip Borić. Odustajete? Hvala vam lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava zastupnik Ivan Pernar. Nema ga u dvorani. Sljedeći prijavljeni zastupnik Branimir Bunjac, nema ga u dvorani. Gubi pravo na raspravu. I završna riječ ministra, molim vas gospodine ministre Kuščević izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Evo kao i kod prijašnjeg zakona zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi, na nizu dobrih, kvalitetnih prijedloga i sugestija i evo unaprijed zahvaljujem svim klubovima koji su dali podršku na ovom prvom čitanju. Evo mogao bih se kratko osvrnuti na kolegu Hrga, Bačića, Panenića koji su kazali što ćemo sa legalizaciju ondje gdje nema interesa, kako omogućiti što lakšu legalizaciju. Pa evo dopustite mi samo trenutak da uzmem zakon. I zaista ne možemo kazati da ni gospodin Branko Bačić kada je donosio odnosno predlagao prvi put zakon gospođa Taritaš kad je radila izmjene, pa evo i sada mi kad radimo te izmjene da smo previše zakomplicirali tu proceduru. Naime, kad imate pomoćnu zgradu od 50 kvadrata, znate što je dovoljno dostavit za legalizaciju? Tri primjera kopije katastarskog plana kojeg ćemo od petka za dva, tri dana moći isprintat doma u svom, dakle u svom stanu i akt na temelju kojeg je izgrađena glavna zgrada. To je pomoćna zgrada, znači mora imati glavnu zgradu. Kad se radi o građevinama do 100 kvadrata ili zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti do 400 kvadrata, 100 i 400. Nisu to male površine. Dovoljno je tri primjerka geodetskog snimka i iskaz površina i ništa drugo. Dakle, geodet i iskaz površine, nit arhitekta. Mogao bih sad tako nabrajati dalje, pa evo mogu još i jednu. Kad se radi o zgradi koja nije veća od 400 kvadrata i zgradi za poljoprivrednu djelatnost koja nije više od tisuću kvadrata veliki objekat, tri primjerka geodetskog snimka i tri primjerka snimka izvedenog stanja. To zaista nije puno, to zaista nije komplicirano i mislim da svaki investitor, bespravni graditelj može udovoljiti ovim zahtjevima. Što se tiče kako ih potaknuti, gledajte, pa jedinica lokalne samouprave uvijek se mogu odreći komunalnog doprinosa, a što se tiče ove naknade za zadržavanje, ukoliko žele vidim da gospodin Metlika kaže da ne bi se rado toga odrekao, ali ako žele jedinica lokalne samouprave se mogu odreći komunalnog doprinosa. Što se tiče naknade za zadržavanje, evo sada smo ih smanjili ja bih rekao na štetu proračuna RH, a prebacili jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Pa ne samo to, evo neko je ovdje postavio pitanje odnosno prijedlog da bi bilo dobro to koristiti u svrhu poboljšanja sustava evidentiranja zgrada itd. Pa cijeli taj prihod od naknade je zakonski točno preciziran i on se mora koristiti upravo u te svrhe. Mi smo za ovu godinu povisili proračun za nove izmjere, za izradu ISP sustavu, za izradu e-nekretnine, dakle mi zaista vraćamo taj novac u sređivanje stanja na prostoru. Ne samo to, pa mi smo ovu godinu predvidjeli 40 milijuna zahvaljujući vama koji ste izglasali proračun, 40 milijuna kuna na proračunu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja tih 40 milijuna kuna su sredstva od legalizacije koje vraćamo jedinicama lokalne samouprave kroz natječaje koji su upravo ovih dana u tijeku za izjednačavanje komunalnog standarda, podizanje kvalitete življenja itd. jer moja je vizija da su to sredstva koja smo mi ubrali od legalizacije potrebno vratiti jedinicama lokalne samouprave što je moguće više jer tamo su se na terenu dogodili problemi zbog te legalizacije, tamo treba izgraditi infrastrukturu onda bi se ti legalizirani objekti mogli početi koristiti i da bi ljudi koji u njima žive mogli imati vrtić, šetnjicu i javnu rasvjetu i sve skupa. Dakle mi zaista nastojimo maksimalno ta sredstva što nam je i zakonska obveza koristiti za ove namjene. Evo broj predmeta, gospođa Taritaš me ispravila da ima novi podatak, upravo to govori da legalizacija ide jer ja sam imao podatak od jutros, gospođa od maloprije i u tom periodu se 30 i nešto predmeta riješilo. Znači da se legalizacija događa i da je ovaj zakon dobar, da ga treba držati na životu. Smanjenje roka evo tu smo čuli kolegice Taritaš smanjite rok recimo na šest mjeseci, od gospodina Branka Bačića uopće ga ne staviti rok, očito to zahtjeva jednu drukčiju analizu drukčiji pristup i sasvim sigurno do drugog čitanja ćemo razmotriti obadva prijedloga i u drugo čitanje dati možda drugačije rješenje. Zapošljavanje u uredima, evo mi ćemo također u drugo čitanje staviti mogućnost da uredi mogu zapošljavati na određeno vrijeme, a ne kao što je to do sada bilo 6 plus 6 upravo zahvaljujući činjenici da smo došli do tog tumačenja Ministarstva uprave koje daje suglasnost za takvu odredbu, a to će u znatnom pomoći uredima u gradovima i županijama da nemaju velike procedure i troškove oko zapošljavanja. Ograničenje za legalizaciju o koridorima, tu sam više na strani gospodina Bačića, mislim da mi ipak prostornim planovima, ne mi nego jedinice lokalne i regionalne samouprave određuju značajne strateške koridore i ne možemo sada dopustiti baš da se može sve svugdje legalizirati i da radi toga, ne znam cijela županija ne može izgraditi vodovod ili cestu sutra. O.k., treba vidjeti ako se nešto izgradilo, ako se izgradio taj koridor ako ne smeta onda je to druga priča, to je već izgrađeno nije planirano onda se tu treba razmisliti. Dakle stavak 6. ćemo također do drugog čitanja ćemo ga malo preformulirati. Zapošljavanje smo riješili. AZONIZ da li je trebao, nije trebao, tu također sam na stajalištu što kaže gospodin Branko, mislim da bi bilo bolje u startu jačati ispostave na terenu, te novce utrošiti za ispostave na terenu, za zapošljavanje za njihovo tehničko opremanje i mislim da bi se to bolje rješavalo. No agencija je tu, agencija je riješila koliko je riješila, treba je držati ja bih rekao na životu dok se taj postupak ne dovrši. Tu više ne možemo se vratiti na staro. Dalje AZONIZ izlazi na teren, gospodin Branko koliko je legaliziranih objekata evidentirano, o tome ćemo prikupiti podatke, ali za AZONIZ sada znam da izlazi na teren, dapače znam jer sam nedavno morao odobriti nabavku novih vozila, a vozila im služe po terenu za izlazak na teren tako da vjerujem da izlaze na svaki teren. Gospodin Bunjac, tu je, kako se prevenira, zašto uopće legaliziramo ako se događa i dalje bespravna gradnja. Ne, bespravna gradanja se ne događa. Naravno da imamo iznimaka i mi dobivamo prijave na dnevnoj bazi, osamdesetak inspektora koji su na trenu za cijelu RH i oni izlaze na teren. Ja vam mogu dati statistiku njihovih izlazaka, njihovih postupanja. Upravo sada u ovom trenutku se radi javno nadmetanje za uklanjanje dijela od Splita do Istre, dakle i uklanjamo ono što se bespravno napravi i moja poruka, bespravna gradnja je zlo, dakle zlo koje narušava prostor, koje radi najveću štetu bespravnom graditelju, ulaže novac, poslije opet mora uložiti novac za to srušit. Mi smo protiv toga i bespravna gradnja je nešto što nećemo tolerirati, nije u takvom obimu kao što vi to sada predstavljate. nju treba prevenirati. Upravo na tom tragu ministarstvo je izradilo spot o štetnosti bespravne gradnje, dakle potrebna je edukacija i ići ćemo sa tom edukacijom sada već od 15. ožujka jer računamo da tada nekako kreće sezona gradnje. Osim toga kako ćemo prevenirati bespravnu gradnju, upravo ovo što ste vi ovdje istaknuli, tako da ćemo ubrzati sustav gradnje, tako da rješavamo sustav zemljišnih knjiga i katastra. Svi znate da smo uveli ZIS cijelu RH prije cca mjesec dana te je ušao i grad Zagreb. Rekao sam u petak idu nove funkcionalnosti iz ZIS-a. E-dozvola, dakle već smo utvrdili projektni zadatak za izradu e-dozvole, ide natječaj za izradu modula, pardon e-inspekcije ispričavam se, e-dozvola već radi, sada ide e-inspekcija, na taj način će se ubrzati i poboljšati kvaliteta rada inspekcije. ISPU sustav kada se on dovrši u cijelosti tada će izdavanje dozvola biti brže, a sve to prevenira jer nije bespravna gradnja samo rezultat zle ili noše namjere investitora nego nekad, kao što smo i čuli i objektivnih okolnosti, nemogućnosti izdavanja dozvole što naravno ne opravdava. I omogućiti legalizaciju nedovršenih zgrada što je rekao predsjednik kluba HDZ-a, da, stvar za razmisliti i do drugog čitanja čemu evo i znači vidjeti i sa našim stručnjacima na koji način bi se eventualno moglo i dopustiti i ozakonjenje nedovršenih zgrada ovisno o stupnju njihove dovršenosti i stupnju njihove izgrađenosti. Još jednom vam hvala na što ste evo prihvatili, velika većina klubova, prihvatili ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Do drugog čitanja ćemo imati vremena odgovoriti na sve ove vaše odgovore, analizirati vaše primjedbe. I evo uvjeren sam da ćemo do drugog čitanja pripremiti zakon u takvom obliku da će gotovo pa jednoglasno biti usvojen u ovom Visokom domu. Hvala vama ministre na završenoj riječi. Za replike su se javili kolega Ivan Pernar i kolega Branimir Bunjac. Ja ću vas samo podsjetiti, Poslovnik, članak 233.

To znači da vas dvojca budući da niste bili u dvorani kada sam vas prozvala za raspravu po ovoj točci dnevnog reda u stvari do kraja gubite pravo raspravljati o ovoj točci. Prema tome, ne biste imali pravo niti na repliku. Hvala vama. Iza vas dvojce javio se kolega Mladen Madjer za repliku. Hvala vam lijepa. **Madjer, Mladen Nisam se mislio javiti ali s obzirom, potaknulo me, uvaženom ministru kada ste rekli da se jedinice lokalne samouprave smanje komunalni doprinos ili da se odrekne jer je to prihod jedinicama lokalne samouprave. Jasno da su, s obzirom da sam načelnik općine sve jedinice i smanjile većinski većinski dio da ublaže na ovako već veliku, koju su morali platiti za legalizaciju. Ali istovremeno za plaćanje vodnog doprinosa mislim da bi tu vi kao resorni ministar isto morali utjecati da se smanji vodni doprinos. Jer vodni doprinos u odnosnu na komunalni doprinos je ohoho veći i on je prihod, zna se čiji je on prihod. jedinice lokalne samouprave, bar moja jedinica lokalne samouprave se odrekla većeg djela, smanjila je taj minimalni dio komunalnog doprinosa ali vodni doprinos nije smanjen. I on je mislim dosta veliki za ovako već, dosta veliku svotu koji izdvajaju za legalizaciju. Hvala. Hvala lijepo. Imamo li odgovor? Nema. Hvala vam lijepo. I još jedna replika kolega Branko Hrg. već je prije rečeno da su se lokalne samouprave većinom odrekle komunalnog doprinosa za legalizaciju, posebno u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske i ruralnih prostora obzirom na situaciju i opće očuvanje, pokušaj očuvanja života. Ja ću sada ovdje postaviti samo jedno pitanje, pojašnjenje vas molim. Znači ovaj dio naknade za zadržavanje objekata koji bi sada pripadao lokalnoj samoupravi, može li se lokalna samouprava odreći tog prihoda? Evo, možda da razmislite, to će biti doprinos. Lokalna samouprava koja to želi, naravno da se lokalne samouprave u nekim dijelovima Hrvatske neće toga odricati ali ja sam uvjeren da će se mnoge lokalne samouprave u kontinentalnoj Hrvatskoj odreći. I samo još jedna stvar, vezano za urede za graditeljstvo, da li je moguće u zakonu napraviti jednu malu izmjenu da gradovi mogu napraviti sporazum sa okolnim općinama gravitirajućim ako žele otvoriti svoj ured za graditeljstvo da ne dupliramo stvari na terenu. Znači grad Križevci recimo može otvoriti ured ali pripadajuće gravitirajuće općine onda nemaju svoj ured, znači županija mora imati još jedan ured, to nema smisla. Nama u gradu treba ured, mi ga želimo ali nećemo raditi cirkus na terenu. Znači da li je moguće napraviti tu izmjenu da gradovi i lokalne samouprave koje jesu naprave urede, znači da si mogu na taj način otvarati urede da ne dupliramo. **Opačić, Milanka (SDP)** Evo to je bila zadnja replika. Imate odgovor? Izvolite ministre. Pa evo, to je stvar drugog zakona, to možemo malo pogledati i razmisliti. Što se tiče mogućnosti da se jedinice lokalne samouprave odreknu tog svog dijela naknade, također ne mogu vam sada odgovoriti bez da se konzultiram malo sa zakonom. A što se tiče Hrvatske vode, podržavam dakle da i Hrvatske vode i svi oni koji sudjeluju u tome da smanje svoj dio da se što prije ta legalizacija dovrši i što jeftinije. A ako već ne želi smanjiti da bar što je više moguće toga vrate kao što ministarstvo vraća da vrate u teren odakle je legalizacija i novac došao i da tamo grade objekte, infrastrukture, vodoopskrbe, obranu od poplava i slično. Evo, hvala vam. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici, gospođo državna tajnice! Evo gospodo i gospođe zastupnici pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju

zastupnika HNS-a i HSU-a zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. I Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati

Hvala vam.